prelazimo na točku 27. - Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koji nisu iz reda zastupnika Predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odbor je predložio odluku na temelju članka 57. Poslovnika hrvatskoga Sabora, a u svezi s člankom 16. Zakona o sprečavanju sukoba interesa obnašavanju javnih dužnosti. Materijale ste primili poštom. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Otvaram raspravu. Nije se nitko prijavio. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o toj točci kad se za to steknu potrebni uvjeti.